Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Srbije u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 261. Raspravu su proveli Odbori za financije i državni proračun i zakonodavstvo, te Odbor za razvoj i obnovu. Državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvitka, razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Milivoj Mikulić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Dame i gospodo, evo dakle treći sadržajno jednak zakon. Ja bih samo ono što nije rečeno u prethodnima a odnosi se baš na ovaj. Dakle, u financijskom iznosu radi se o otprilike 800000 eura za svaku stranu. Uvjeti financiranja su jednaki onima prije ili otprilike jednaki s time da ćemo u ovom konkretnom slučaju imati antenu, dakle područni ured u Srijemskoj Mitrovici što se tiče dakle područja u Republici Srbiji koja će gravitirati ka ovakvim programima. Ja bih samo rekao da smo mi na tom prostoru već otpočeli program, dakle jedan program mobilizacije potencijalnih korisnika i upoznavanja njih s time, tako da smo ovaj tjedan imali u Vukovaru jedan dvodnevni forum gdje smo sve potencijalne korisnike, a bilo ih je više stotina vjerujte mi upoznali upoznali s detaljima programa, a i taj ćemo proces nastaviti po svima ostalim županijama sukladno svima zakonima koji su ovdje izneseni. Evo toliko, zahvaljujem se. **Šeks, Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa Marija Pejčinović Burić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Evo dakle novi sporazum sa drugom nama susjednom zemljom koja nije članica Europske unije sa Republikom Srbijom. Isto tako, vrijedan program. Dakle, radi se o sa hrvatske strane 800000 eura vrijednom programu iz darovnice. Za Srbiju je iz IPA-e to nešto veći iznos, dakle oko milijun eura iz darovnice, a područja koja su dakle izravno za ovu vrstu suradnje u smislu da su granična su Osječko-baranjska županija i Vukovarsko-srijemska županija dok su pridružena područja Požeško-slavonska i Brodsko-posavska županija. Dakle, manji broj županija i ako to pogledate u odnosu na iznos koji je na raspolaganju svakako se isto tako radi o značajnim novcima. Vrste projekata koji se mogu prijaviti u jednom dijelu vrlo slično, dakle u gospodarskom razvoju slični projekti u zaštiti okoliša. Ali i jedna posebna vrsta suradnje ljudi ljudima ili kao što je to u programu navedeno people to people. Dakle, još više naglasak na tome, ono što je zapravo na neki način nastavak onoga što su pokrivali prvi programi Europske unije koje je Hrvatska koristila. To je bio program obnova. važan dio kao i kod onog ranijeg programa tehnička pomoć u kome se daje pomoć za korisnike programa da bi mogli njima upravljati. Priprema za Europski fond za regionalni razvoj i ono što je bitno pri ovome reći kolega Bagarić je govorio o tome kako mu se čini da što se tiče Bosne i Hercegovine da se radi o osnovnoj školi kad je korištenje europskih fondova u pitanju. To me podsjetilo vremena kada je ministarstvo u kojem sam ja radila bilo zaduženo za ovu vrstu suradnje i kada sam ja imala sastanke, prve sastanke sa županijama hrvatskim u smislu da im se predoče mogućnosti, pa sam se onda susrela sa ovakvom vrstom argumentacije u smislu da možda to baš i nije prioritet za neke županije. Rekli su, pa znate to su mali iznosi novca, osim toga ono što se iz toga može financirati to su to su recimo programi da se radi neka studija izvedljivosti. Oni vele, znate svaka velika firma će vam platiti studiju izvedljivosti ako je sigurna da će kasnije dobiti projekt, odnosno da će dio novaca koji se iz tog programa financira ići k njoj. To je svakako točno. Dakle, i ovdje ima ograničenja što se može, a što se ne može financirati. Međutim, naravno daleko smo od te, tih početaka korištenja europskih fondova. Vrlo brzo se ta slika i retorika promijenila. promijenila. Dakle, u godinama koje su uslijedile jer su svi shvatili da ne možete doći u višu fazu, dakle koristiti europske fondove iz strukturnih fondova gdje će biti veliki novci na raspolaganju ako niste krenuli manjim koracima, na manjim projektima učili i radili. I zapravo to je bio moj odgovor i to je za one koji se tek sada uključuju isto tako poticaj. Dakle, bez obzira o kojim sredstvima se radi ona su korisna jer ih treba gledati i sa i sa strane koliko donose, dakle kroz darovnicu, kroz novce koje ne moramo onda izdvajati iz svog proračuna što je osobito ja bih rekla važno u ovo vrijeme financijske krize koja u cijelom svijetu vlada. Ali svakako nezanemarivo i kod ovih projekata možda i jednako važno ako ne i važnije uzimati u obzir ovu komponentu učenja, dakle onoga što korištenje ovih fondova znači. I evo dakle plediram isto tako kao i kod onog ranijeg programa što više informacija o ovom programu, što veći broj se pojedinaca, institucija u ovo uključi to će naravno korist iz ovog programa, ali u budućnosti iz drugih programa za Republiku Hrvatsku biti veća. Evo iz tog razloga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava i ovaj, Prijedlog ovog zakona o potvrđivanju sporazuma. Hvala lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu.